I konačno - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Sukladno članku 3. Zakona o ovlasti, Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske dostavila je navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne.

se ne čuje./ … Vi se možete uvijek javiti ako bude kakvih. Dobro. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ne. Otvaram raspravu. Za klub HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade. Uvodno bih htio istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća predmetno izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, a ustavnopravni i zakonski temelj o samom prihvaćanju naravno pronalazi u odredbi 87. Ustava Republike Hrvatske u odnosu na članak 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Isto tako treba naglasiti da Ustav Republike Hrvatske ne samo da izričito dopušta već i podrobno razrađuje i opseg i pravni režim donošenja uredaba na temelju zakonskog ovlaštenja, odnosno razrade instituta ustavnopravne prirode zakonodavne delegacije. na vrijeme od godine dana i da se radi o pitanjima iz djelokruga Hrvatskog sabora osim pitanja koja se odnose na razradu ustavom utvrđenih ljudskih prava, temeljnih sloboda, nacionalna prava, izbornog sustava, ustroja djelokruga i načina rada državnih tijela i lokalne samouprave. Dakle izuzeci se odnose na ona pitanja koja se temeljem članka 82. Ustava Republike Hrvatske donose dvotrećinskom većinom ili većinom glasova svih zastupnika tzv. organski zakoni. Nadalje u konkretnoj situaciji radi se o idućim uredbama. Dakle Uredba o dopuni Zakona o plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i Uredbi o izmjenama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu koje su donesene na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana 18. prosinca 2007. godine. Kao propisi u materijalnom smislu ove uredbe na temelju zakonske ovlasti, ne mogu djelovati naravno unatrag retroaktivno i naravno prestaju vrijediti istekom godine dana od dana dobivanja ovlasti. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se ovo izvješće u prezentiranom obliku i prihvati. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo rasprave po ovoj točki dnevnog reda. I gospodin Vladimir Ivković. Također ga nema, pa i on gubi pravo rasprave po ovoj točki dnevnog reda. Želite li? Ne. Zaključujem raspravu. Odlučivanje će biti kad se steknu uvjeti.